slijedeću točku. - Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenja kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske za 2008. godinu, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu Podnositelj je Vlada Republike Hrvatske. Vlada je podnijela ovo izvješće na temelju članka 8. i članka 120. Zakona o obrani. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za obranu i Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja državni tajnik u Ministarstvu obrane Pjer Šimonović će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite.

U izvješću je prikazano stanje obrambenog sustava, dostignuti stupanj spremnosti i upravljački procesi u glavnim područjima njegovog djelovanja. U prvom dijelu govori se o općem strateškom kontekstu odnosno o sigurnosnom okružju te aktualnim prijetnjama i rizicima kao i o interesima i ciljevima Republike Hrvatske i sredstvima njihove zaštite. Drugi dio bavi se stanjem obrambenog sustava od konceptualne i pravne uređenosti preko glavnog procesa na području obrambene politike i planiranja do spremnosti obrambenog sustava. Treći dio izvješća dame i gospodo detaljno raščlanjuje upravljačke procese u glavnim područjima obrambenog sustava. A četvrti dio se bavi društvenom pozicijom obrambenog sustava. U petom i šestom dijelu sistematizirana su glavna postignuća u 2008. godini odnosno naznačeni glavni smjerovi razvoja u idućem razdoblju. Izvješće odgovara na tri temeljna pitanja, kako upravljamo obrambenim resursima i sustavom, na koji način se koristimo resursima i koje smo sposobnosti pritom razvili odnosno i dalje razvijamo. Analiza sigurnosnog okruženja Republike Hrvatske ukazuje na malu vjerojatnost konvencionalnog prijetnji ali istodobno povećane rizike od organiziranog kriminala, širenja oružja za masovno uništavanje međunarodnog terorizma te ostalih nekonvencionalnih prijetnji. U takvim okolnostima odvija se nastavak reforme obrambenog sustava odnosno prilagodba i razvoj sposobnosti obrambenog sustava sukladno potrebama Republike Hrvatske, nacionalnim potrebama te našem članstvu u NATO savezu. Intenzivni reformski procesi koji su se odvijali tijekom 2008. bili su usmjereni na povećanje operativnih sposobnosti Hrvatskih oružanih snaga, poboljšanje obrambenog upravljačkog procesa te prilagodbe koje omogućavaju uključivanje u NATO savez te razvoj kvalitetnog osoblja. Obuka je u 2008. bila usredotočena na dostizanje interoperabilnosti s NATO-om kroz dostizanje i održavanje spremnosti pojedinaca i postrojbi deklariranih za NATO vođene operacije i vježbe te na razvoju sposobnosti za pružanje pomoći civilnim institucijama i stanovništvu u slučaju prirodnih ili ekoloških nesreća odnosno katastrofa. Ovdje naravno uključujemo i ostale vrste potpore civilnim institucijama kao što su traganje i spašavanje te medicinska evakuacija, te protupožarna sezona. Obučenost i osposobljenost za pružanje pomoći civilnim institucijama i stanovništvu dokazana je angažiranjem oružanih snaga u protupožarnim aktivnostima. Nastavljeno je pružanje potpore i aktivno sudjelovanje u nastojanju Međunarodne zajednica na jačanju međunarodnog mira i stabilnosti kao trajno opredjeljenje hrvatske sigurnosne obrambene politike. Povećan je doprinos UN-ovim mirovnim operacijama u kojima sudjeluju naši pripadnici. Od 2008. Republika Hrvatska po prvi put sudjeluje u mirovnoj operaciji UN s vojnom postrojbom, satnijom u operaciji ANDOF na Golanskoj visoravni. Osim toga, Republika Hrvatska je prvi put bila uključena u vojnu operaciju Europske unije u Republici Čadu i Srednjoafričkoj Republici. Broj angažiranih pripadnika u Mirovnoj operaciji "ISAF" u Afganistanu povećan je na 277 pripadnika. U međuvremenu je tijekom ove godine u ožujku ova operacija u Čadu od snage Europske unije prebačena na Ujedinjene narode s time da smo mi nastavili sudjelovali sa još jednom postrojbom u još jednom šestomjesečnom mandatu. Politika upravljanja osobljem temelji se na četiri glavna programska područja, pribavljanje osoblja, profesionalni razvoj, personalna potpora te tranzicija i izdvajanje osoblja. Temeljna zadaća sustava je upravljanje osobljem i zadovoljavanje potreba vojne organizacije za kvalitetnim osobljem uz istodobno pružanje primjerne potpore svakom pripadniku. Konceptom jedinstvenog upravljanja osoblja utvrđena su načela i temeljni postupci u svim programskim područjima upravljanja ljudskim resursima. Glavni razvojni ciljevi u području upravlja ljudskim resursima su uspostava jedinstvenog sustava upravljanja osobljem, dostizanje potpune profesionalizacije osoblja, ciljane brojčane veličine i strukture. Program pribavljanja osoblja kao stalni proces privlačenja, odabira i prijema kojim se osigurava popuna ustrojbenih mjesta najboljim kandidatima provodi se u skladu s dugoročnim planovima i potrebama obrambenog sustava. Profesionalnim razvojem vojni sustav omogućuje pojedincu dostizanje, održavanje i razvoj sposobnosti, znanja i vještina potrebnih za uspješno obnašanje dodijeljenih dužnosti. Provodi se rastućom i slijednom vojnom i funkcionalnom izobrazbom, dodjelom raznovrsnih dužnosti, samo razvojem te napredovanjem u službi i promicanjem u činu. Projekt "Kadet" kao model civilnog vojnog školovanja kojim se školuju kandidati za časnike za potrebe borbenih rodova i rodova borbene potpore svih triju grana oružanih snaga predstavlja primarni oblik školovanja stipendiranja za karijerne časnike. Postignuta su značajna poboljšanja u pribavljanju kadeta proširenjem ponude kadetima, kvalitetnijom pripremom djelatnika za promidžbu kroz interne tečajeve za provoditelje promidžbe, kvalitetnijom promidžbom u medijima što je rezultiralo povećanim interesom kandidata za ovaj program i za službu u oružanim snagama. Personalna potpora usmjerena je na vrednovanje rada i zadovoljavanje potreba pojedinca a obuhvaća područje plaća i ostalih materijalnih naknada stambenog zbrinjavanja, zdravstvene skrbi, skrbi o obitelji, psihološke potpore, odmora, dopusta i slobodnog vremena, vrednovanje doprinosa i zasluga dodirom odlikovanja i priznanja te pripreme za završetak vojne karijere te pripremama za drugu karijeru. Svrha personalne potpore je podizanje ukupne kvalitete življenja pojedinca koja izravno utječe na uspješno pribavljanje, izdržavanje kvalitetnog osoblja, te potiče profesionalni razvoj svih kategorija osoblja. U 2008. godini donesena je uredba o vrijednosti koeficijenata osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe te novi pravilnik o dodatku na plaću i načinu isplate plaće djelatnim vojnim osobama. Donesena je odluka o visini otpremnina za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i oružanih snaga kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja osoblja. Nastavljeno je plansko izdvajanje uglavnom starijeg osoblja koje stiče uvjete za umirovljenje, vojnog osoblja čija zdravstvena sposobnost ne zadovoljava kriterije djelatne vojne službe, te civilnog i vojnog osoblja neodgovarajuće stručne spreme. Izdvajanje osoblja praćeno je odgovarajućim aktivnostima u sklopu programa tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja koji je obuhvaćen programom potpore. U 2008. stvoreni su uvjeti za upućivanje kandidata na dragovoljno služenje vojnog roka i upućen je prvi naraštaj dragovoljnih ročnika na dragovoljno služenje vojnog roka. Tijekom 2008. povećana su ulaganja u opremanje i modernizaciju Oružanih snaga, sukladno dinamici određenoj dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga i raspoloživim financijskim sredstvima. Ugovoren je i nabavljen dio potrebne osobne zaštitne i borbene opreme i naoružanja jurišne puške, borbena oklopna vozila pješaštva, nebojna motorna vozila namijenjena za popunu postrojbi u operacijama. Nabavljene su dvije raketne topovnjače klase helsinki a čije će uvođenje u potpunu uporabnu upotrebu biti završeno ove godine nakon završetka …/Govornik se ne razumije./… i prilagodbe na uvjete u Jadranskom moru. U sustavu Oružanih snaga uvedeni su zrakoplovi za početnu obuku pilota tipa zlin, heliKopteri MI17AŠ ukupno 10 komada nabavljenih od kliničkog duga od Ruske federacije,

Financiranje obrambenog sustava slijedilo je parametre postavljene dugoročnim planom razvoja koji su usklađeni sa …/Govornik se ne razumije./… stopom rasta bruto nacionalnog proizvoda i okvirom raspodjele državnog proračuna za 2008. Obrambeni proračun za 2008. izrađen je u skladu sa ciljevima iz dugoročnog plana razvoja, …/Govornik se ne razumije./… o kretanju brojnog stanja Oružanih snaga, sudjelovanju pripadnika u međunarodnim mirovnim operacijama, usvojenim međunarodnim obvezama, planovima obuke i izobrazbe te opremanja i modernizacije Oružanih snaga. Struktura proračuna i dalje će se postupno mijenjati prema zacrtanim projekcijama u dugoročnom planu razvoja Oružanih snaga u korist opremanja i modernizacije te operativnih troškova u uvjetima financijskih restrikcija pažljivo će se obavljati priorizacija svih razvojnih ciljeva te će se prednosti davati razvojnim projektima koji najizravnije doprinose postizanju obrambenih sposobnosti. Uvođenje nove opreme, usvajanje i primjena …/Govornik se ne razumije./… dokumenata, intenzivno sudjelovanje u obučnim i vježbovnim aktivnostima pripadnika Oružanih snaga te uspješno sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama potvrdilo je napredak Republike Hrvatske u procesu transformacije Oružanih snaga i dostizanje kriterija za punopravno članstvo u NATO-u. Provedene procjene, dostignuća Republike Hrvatske u procesima MAP i PARP potvrdile su spremnost Republike Hrvatske za punopravno članstvo u NATO-u što je sve rezultiralo prijemom Republike Hrvatske u NATO savez u travnju ove godine. Središnja državna tijela kontinuirano prate provedbu obrambenih priprema u pravnim osobama nositeljima borbenih priprema, provode edukaciju i nadzor te pružaju odgovarajuću stručnu pomoć. Ministarstvo obrane je pružilo stručnu pomoć u uspostavljanju poslova obrambenih priprema u novoformiranim ministarstvima te su održane stručne rasprave o obrambenim pripremama. Oružane snage uživaju ugled i povjerenje hrvatskih građana što pokazuju istraživanja javnog mišljenja, po kojima se Oružane snage redovito nalaze pri samom vrhu popisa. Spremnost obrambenog sustava Republike Hrvatske, provođenje kadrovske politike i ukupno stanje u Oružanim snagama Republike Hrvatske pokazuje da Republika Hrvatske i ma i razvija obrambeni sustav primjeren potrebama i razini ugroza i izazova s kojima se zemlja suočava. Obrambeni sustav se uspješno usklađuje sa najboljom praksom suvremenih obrambenih sustava, razvijenih zemalja, na prvom mjestu onima okupljenima u NATO-u s kojima ostvarujemo opsežnu suradnju u planiranju i provedbi operacija te ostvarivanju dodjeljenih misija i zadaća. Snage koje su izravno angažirane u misijama dovedene su na razinu sposobnosti i interoperabilnosti koja afirmiraju Republiku Hrvatsku kao vjerodostojnu saveznicu u NATO-u. Ukupni napori u provedbi reforme obrambenog sustava usmjereni su na stvaranje relativno malih ali suvremeno opremljenih Oružanih snaga, i visokospremnih. Strukturalnim …/Govornik se ne razumije./… i reformama u području ljudskih resursa uz intenzivno opremanje i modernizaciju ostvaruje se transformacija Oružanih snaga. Po završetku ovog procesa Oružane snage dostići će odgovarajuću strukturu te razviti sposobnosti neophodne za ostvarivanje svih misija i zadaća. Izradom novih planskih dokumenata a osobito novog dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga voditi će se briga o usmjeravanju ograničenih financijskih resursa i u razvoj potrebnih obrambenih sposobnosti koji će jamčiti zaštitu interesa Republike Hrvatske te ostvarivanje nužne razine interoperabilnosti sa savjetničkim snagama. Pokretanje projekta dragovoljnog služenja vojnog roka te ugovorne pričuve Republika Hrvatska se odlučila za jedan potpuno novi pristup osiguranju osoblja za potpore Oružanih snaga čime izravno doprinosi novoj viziji Oružanih snaga koje su pretvorene kao što smo rekli u relativno male snage čija je jakost u sve osposobnijem osoblju spremnom obavljati raznorazne zadaće kako u zemlji tako u inozemstvu. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, evo na kraju izlaganja ja bih također, mi u Ministarstvu obrane osjećamo posebnu potrebu istaknuti izuzetno dobru suradnju koju smatramo da smo ostvariti da smo ostvarili na prvom mjestu sa Odborom za obranu Hrvatskoga sabora u smislu bliskih konzultacija, u smislu uzajamnih posjeta i redovitog brifiranja o svim našim aktivnostima. Evo s naše strane ta aktivnost može biti samo još dodatno produbljena, pojačana i kao izuzetno važan aspekt općeg djelovanja i djelovanja obrambenog sustava u smislu pružanja svih obavijesti Hrvatskom saboru i također dobivanja odgovarajućih smjernica od njega. U tom smislu podržavamo također i prijedlog koji je Odbor za obranu uputio Hrvatskom saboru da se naše ovogodišnje prihvati. I također u drugoj točci da se prihvati i stav Hrvatskog odbora za obranu, Hrvatskoga sabora, da se ubuduće, počevši od 2009. godine godišnja izvješća pripremaju također u, uzimajući u obzir sve napomene, primjedbe i prijedloge koje su iznesene u našoj raspravi u prvom mjestu ovdje u Hrvatskom saboru ali također i na Odboru za obranu, na prethodnim sastancima i na sastancima koje ćemo imati tijekom ove godine i koje ćemo imati naravno tijekom izrade i usvajanja na odboru izvješća za 2009. godinu. I još jedna kratka napomena gospodine predsjedniče, mislim da iskustva koja imamo od sada u ovih nekoliko mjeseci našeg funkcioniranja kao članice NATO-a sugeriraju, i ono što smo mi u prilici ovog trenutka vam najaviti da će izvješća o spremnosti Oružanih snaga, izvješća koja ovog trenutka imate za 2008. pred vama buduće izgledati značajno drugačije, mislim, cijeli obrambeni sustav, način njegova funkcioniranja, njegova uređenost, transparentnost, saznanja o priuštivosti, procedurama, planiranju će vrlo brzo biti još kudikamo sređenija, na punu, na razinu pune integracije sa najnaprednijim standardima koje upoznajemo funkcionirajući u NATO. Evo, gospodine predsjedniče ja bih se ovdje zaustavio, naravno ukoliko ima pitanja, biti će mi drago. Odbor za obranu? Odbor za ravnopravnost spolova? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospodin zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite.

nego što krenem govoriti o samom izvješću o spremnosti obrambenog sustava, ja bih postavio dva pitanja Ministarstvu obrane. Moram, ne mogu doći u Sinj a da, to su mi posebno napomenuli da pitam Ministarstvo obrane. Prvo pitanje, zašto još nije ustupljena vojarna …/Govornik se ne razumije./… u gradu Sinju. To je već godinama se proteže, ja mislim već desetak godina grad Sinj intenzivno pokušava dobiti tu vojarnu. Više puta smo to pisali Ministarstvu obrane i predsjedniku Republike i mislim da bi trebalo napraviti nešto sa tom vojarnom. Ona je sada totalno devastirana, sve što je vrijedilo unutra je pokradeno, uništeno, propada, a mislim da grad Sinj može imati dobre koristi od tog, a poglavito zato što je praksa, uobičajena praksa bila i u Republici Hrvatskoj da takve vojarne koje nisu perspektivne za Hrvatsku vojsku, da se dodjeljivaju lokalnim sredinama i zajednicama. I drugo pitanje, također vrlo važno, vrlo bitno za grad i okolicu Sinja, a to je što je s obećanjem da će se dio snaga južne brigade, bivša 4. brigada, preseliti u vojarnu Sinj nakon nekoliko stotina godina, možda 400, 500 godina prvi put grad Sinj ostat će bez vojske. Imamo uvjete dobre, dole su ljudi malo ljuti na, ja ću sad upotrijebit jedan termin koji možda nije dobar, za slabonizaciju Hrvatske vojske, sve se preselilo gore. Imamo dole uvjete, imamo vojarnu gdje se obučavala vojska, ročna vojska. Imamo izvrsne dočasnike, časnike koji su iz svih sredina, nisam promašio kolega, vrlo bitno i to se tiče izvješća o spremnosti obrambenog sustava. Ako imamo 300 nezadovoljnih časnika, dočasnika i to je vrlo bitna stvar za Hrvatsku vojsku. Pa ja bih vas molio da eto vidite što možemo napraviti sa tim u idućem periodu. Znamo da je interes svih nas da imamo zadovoljne ljude. Dvije važne snage dogodile su se u Oružanim snagama Republike Hrvatske u zadnje vrijeme. Prva, to je ulazak u NATO. Republika Hrvatska je postala članica Sjevernoatlantskog saveza što je jako dobro i to naravno moramo pohvaliti svi, to je interes Hrvatske države i Hrvatske vojske i svakog vojnika, dočasnika, časnika i to je dobra stvar. Nakon niza godina čekanja, provedenih reformi, dobili smo pozivnicu za ulazak u tu važnu asocijaciju. Napravili smo dobar posao, počev od '91. godine do danas. No sada ne smijemo stati, zadovoljavajući se samo sa članstvom. Ozbiljan posao tek sada nas čeka. Potpuna prilagodba NATO-ovim standardima, opremanju Oružanih snaga Republike Hrvatske, školovanje i obuke te ozbiljne i opasne operacije izvan zemlje koje provodimo i koje će se dogoditi u budućnosti moraju nas tjerati na dalje i na bolje. Druga važna stvar koja je zadesila Ministarstvo obrane, a to je proračun koji je smanjen za otprilike 500 milijuna što nije dobro. I to će bit ozbiljan problem i ove godine, ja se bojim i iduće godine zato što ne znamo da li će iduće godine proračun biti manji s obzirom na krizu, recesiju koju imamo i ne znamo kažem kako će se to sve skupa odvijati. To ozbiljno može usporiti kvalitetan razvoj Oružanih snaga Republike Hrvatske jer je jako dobro poznato u kakvom tehničkom stanju se nalaze pojedine komponente Hrvatske vojske. Iako se puno napravilo, iako se puno radi, iako Hrvatske vojska ide svojim tijekom, naravno da je nama interes da imamo čvrstu i stabilnu vojsku. I reći ću prije svega nekoliko riječi o ovom izvješću. Izvješće se čini puno bolje i kvalitetnije nego prošle godine. Naravno da ćemo podržati samo izvješće, ali vratit vratit ćemo se malo u stvarnost i realnost. Znamo kakvi su nam rodovi kao Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, Hrvatska ratna mornarica, pa jedan kopnenih snaga, oklopne postrojbe. Ja sam bio zapovjednik 4. brigade, imao sam 30 tenkova. Uglavnom su to bili tenkovi T54 koji su doduše povučeni iz sustava, veći dio, ali ostatak tenkova koji imamo je dosta, to su već sredstva koja su stara i izraubana, ali se dobro održavaju s obzirom na godine starosti. Ali kažem da moramo apsolutno voditi računa o tom vrlo važnom segmentu Hrvatske vojske. Ono što je vrlo važno reći, naglasiti, a to je da vjerojatno nećemo u idućem periodu moći podići plaće hrvatskim vojnicima, dočasnicima, časnicima i to može ozbiljno dovesti u pitanje pitanje motivacije upravo iz razloga što imamo smanjen proračun što ne znamo kakva će biti projekcija proračuna za iduću godinu. To se naravno jako puno može negativno odraziti na pitanje kvalitetnih kadrova, poglavito časničkog kadra. Nama je veliki problem kako privući mlade ljude u Hrvatsku vojsku, pogotovo ako je plaća niža nego u drugim sektorima. Odlazak najstručnijih kadrova iz Hrvatske vojske, smanjenje proračun je nezgodna poruka. Hrvatska do kraja godine mora otpustiti 1200 vojnika, dočasnika, časnika, a danas imamo, to je djelatnici Ministarstva obrane znaju, imamo više od 2000 zahtjeva za odlazak iz Hrvatske iz Hrvatske vojske. Većina su to časnici, iskusni časnici koji su prošli sve faze Domovinskog rata, koji su na jako dobrom stupnju borbene osposobljenosti i mislim da možemo imati problema u jednom trenutku u smislu nedostatka kvalitetnih kadrova, ako većinu ovih zahtjeva uvažimo i ako većinu tih časnika otpustimo do kraja same godine. Mislim da moramo paziti na to i ne bi trebali dozvoliti da većinu ti ljudi kažem otpustimo do samog tekuće ove godine. Mnogi nam ljudi odlaze na bolovanje, pokušavajući izvući veću mirovinu. Uglavnom su to ljudi koji misle ići iz Hrvatske vojske temeljem PTSP-a, a dok bi dio ljudi sigurno ostao u Hrvatskoj vojsci, ali po sadašnjem kriteriju one nisu perspektivne, ali su sposobne. Mi dobro znamo da imamo puno takvih dočasnika, časnika koji su strašno kvalitetni i vrijedni ljudi i prije nekoliko dana bio sam dole upravo sa jednim dijelom časnika bivše 4. gardijske brigade koji su redom svi rekli, podnijeli zahtjev za odlazak iz Oružanih snaga. I teško je te ljude nadoknaditi, ja mislim da je to nemoguće. Nemoguće je u 40-tak dana ili više dana, dva mjeseca, osposobiti nekakvog novog dečka ili časnika koji je završio akademiju ili prošao projekt kadet i on naprosto ne može naučiti ovo što ovi ljudi znaju. Ja se bojim da mi možemo imati problema u nekakvim ozbiljnim operacijama koje provodimo van zemlje, ako na čelo takvih postrojbi stavimo ljude koji nisu prošli borbu ili fight i to može biti jedan ozbiljan problem za ljude koje oni vode gore. Ja predlažem da ne žurimo sa otpustima do kraja godine zato što naravno ljudi mogu ići iz Hrvatske vojske temeljem članka 6.a i oni bi uzeli nešto, nekakvu mirovinu, imaju mogućnost zaposlenja, ali dobro znamo da je teško dobiti danas posao i da većina tih ljudi nalazi se u godinama preko 40,50, od 40 do 50 godina i teško će biti zaposliti sve te ljude. A ja mislim da bi trebali nekako to malo razvući taj prostor, ljudima omogućiti nekako da se snađu i da pokušaju naći nekakvu dobru alternativu. Kad govorim o alternativama ja predlažem da se razgovara sa MUP-om. Mi ćemo ući u Europsku uniju i trebat će nam nekoliko tisuća vrhunskih policajaca koji će trebati osiguravati samu granicu. Upravo ovi ljudi su ja mislim najbolji za takve stvari. Oni imaju najmanje srednju stručnu spremu. Njima treba dodatnih nekoliko ispita položiti da bi postale ovlaštene osobe MUP-a. Ja mislim da oni mogu biti izvrsni kadrovi za Ministarstvo unutrašnjih poslova i da bi trebalo s njima koordinirati da u idućem periodu nekako to sve skupa se rastegne, a nadamo se svi skorom ulasku u Europsku uniju. I mislim da bi ti ljudi bili zadovoljni, sretniji ako ostanu unutar sustavu, nego ako odu negdje vani i ako ih pošaljemo da da odu u mirovinu i da sami si traže posao. Ja ću samo reći da su to ljudi koji su trenirani i danas treniraju uglavnom za borbu i oni su pravi onako pit bulovi koje po meni uvijek bi trebalo držati na jedan način unutar sustava. Druga stvar, predlažem da napravimo jednu zaštitarsku tvrtku i o tome sam već govorio, predlagao sam prije u MORH-u. Zato kažem, imat ćemo viška, imamo viška časnika, sad u Hrvatskoj vojsci dočasnika vojnika. Nama se profesionalci, profesionalna vojska bavi osiguravanjem raznih vojarni, domova Hrvatske vojske, stvari koje su potpuno nepotrebne i koje apsolutno oduzimaju im ono što najviše trebaju raditi a to je obuka. Ljudi provedu otprilike 4 do 5 mjeseci godišnje na straži. To je frustrirajuće za njih i ja mislim da bi trebalo gledati kako rasteretiti te ljude i da gledamo što je uobičajena praksa u svijetu. Više puta bio sam u Bruxellesu, vjerojatno je bio i ministar, bivši ministar obrane Rončević. Vidjeli smo tko osigurava objekte, tko osigurava sam NATO. To su zaštitarska tvrtka i mislim da mi možemo mi možemo dobro profitirati, da možemo na jedan način zaposliti, višak ljudi prebaciti u zaštitarsku tvrtku. To su napravili sad i Mađari. To rade i Australci, Novozelanđani. To rade Englezi, Irci. To rade Izraelci, Amerikanci da ne govorim. To je uobičajena praksa. Te ljude imamo pod kontrolom. Ti ljudi na kraju mogu biti ako su već u sustavu možemo ih staviti načelo pričuve. Oni kasnije mogu biti na čelu pričuve koju također imamo po zakonu koju iako smatram da je trebamo povećati. I mislim da možemo kaže napraviti puno u tom kontekstu samog zbrinjavanja rješavanja i zapošljavanja ljudi koji su nam vrlo važni. Sa druge strane ćemo rasteretiti vojnike i neće se baviti benignim stvarima, neće provoditi dane i sate sate na straži osiguravajući Dom hrvatske vojske u Karlovcu na primjer ili čisteći vojarnu Lora dole u Splitu, nego će se baviti onim stvarima za koje su plaćeni, a to je, za bijednu plaću 4000 kuna, a to je obuka, obuka, obuka i pripremanje za borbene zadaće koje mogu biti kasnije i u budućnosti. Trebalo bi razmisliti, odnosno zatražiti od Vlade da omogući MORH-u da jedan dio od mnogobrojnih nekretnina proda i tako zakrpa rupu u proračunu, rastereti ukupan proračun. Mi imamo stotine nekretnina. To znaju ljudi iz Ministarstva obrane, vjerojatno i svi mi koji se nalaze duž Jadranskog mora, a i u unutrašnjosti Republike Hrvatske. Samo Kupare vrijedne stotine milijuna kuna i ja mislim da mi možemo elegantno raditi na poboljšanju i kvaliteti Hrvatske vojske, na njenom opremanju, obučavanju i tehnološkom i tehnološkom opremanju, a i na tome kako rasteretiti sam proračun zato što je to isto praksa. Na primjer, u Republici Srbiji su to u tijeku zadnjih godina napravili vrlo dobro i kvalitetno. Ja mislim da možemo također sa sa tim vojarnama koje propadaju, koje su devastirane, koje više nitko ne koristi da možemo napraviti puno, da možemo sigurno poentirati na takvim stvarima. U razgovoru sa našim časnicima koji su prošli i idu u misije u Afganistan, u Golansku visoravan razgovarajući shvatili smo da bi trebalo nešto napraviti na boljoj, samoj zaštiti za njih. Vi dobro znate da sada ljudi koji idu gore i ako ne daj Bože nastradaju ili ostanu bez ruke i bez noge imaju samo pravo na naknadu štete. Ja predlažem da i ja ću to podnijeti ovom Domu ove izmjene i dopune zakona, da ti ljudi budu zbrinuti po Zakonu o braniteljima kao što smo napravili za pirotehničare. Mislim da bi to bilo korektno i pošteno. Nadamo se da nikada nećemo doći u situaciju da damo jednu mirovinu obitelji, ako ne daj Bože vojnik pogine u Afganistanu, na Golanskoj visoravni ili negdje drugdje ili ako bude teško ranjen, ostane bez noge. Mislim da bi trebali ljude riješiti kao Zakon o braniteljima, slično kao i pirotehničari, da su to zaslužili i da je to ono najmanje što možemo napraviti u ovoj situaciji kada ih šaljemo vanka, kada su opasnosti jako velike, kada vidimo dobro da je porast terorističke aktivnosti u Afganistanu, a i u zemljama okolice pojačan i ljudi ljudi su to koji su uglavnom iz Domovinskog rata, koji nemaju ništa osim plaće i ono što dobiju gore na terenu, da bi to trebalo biti jedna garancija njima za njihovu nekakvu samu zaštitu njih i obitelji. Ono što kažem izvješća sam pročitao čini mi se dosta korektno i kvalitetno. Ono što bih volio još vidjeti i to sugeriram i Ministarstvu obrane da da više težište na Glavni stožer, na ono što radi Glavni stožer. Ovo što radi Ministarstvo obrane je vrlo kažem korektno napisano i prezentirano. Ali mene interesira na primjer kao vojnika kolika je gotova spremnost dvije profesionalne brigade. Ja to nisam vidio. Ja želim znati za koliko jedna gardijska brigada može biti mobilna, za koliko se ona može pokrenuti, za koliko se ona vremena može prebaciti sa prostora na primjer ne znam Osijeka na prostor Dubrovnika dole. To su stvari koje smo mi trenirali evo i Đakić i ja vrlo bitno. To je uobičajeni trening u bilo kojoj vojsci i volio bih vidjeti te stvari više u izvješću. Volio bih vidjeti kažem kolika je to ukupna obučenost. Voli bih vidjeti da li se provode …/Govornik se ne razumije./… vježbe, ali …/Govornik se ne razumije./… vježbe sa bojivim gađanjem, a ne da se provode vježbe tipa održavanja mira, pa to su više policijske nekakve vježbe koje se rade na chechpointu itd. To me interesira. Ja mislim da bi trebalo u nekakvoj u idućoj perspektivi možda motivirati Glavni stožer da napravi jednu veliku, satnija u napadu sa bojivim ciljevima je jedna velika vježba. To smo mi radili svake godine po jednu takvu vježbu, a svake druge godine bi radili bojnu u napadu sa bojivim ciljanjem. I to je bilo sjajno pripremljeno i napravljeno bez ikakvih problema. Ja mislim da bi u tom kontekstu trebalo više motivirati kažem Glavni stožer da da kaže koji su stvarni problemi unutar samog Glavnog stožera. Naravno da ljudi iz Ministarstva obrane koji možda nisu vojnici ne mogu to ni pratiti ako netko i to ne kaže i ne upozori ih na to. Ono što također mislim da bi trebalo raditi na tome da ipak napravimo malo veću pričuvu. Mi imamo negdje oko 2000 ljudi pričuve koja je, odredili kao ljude koji su spremni na jedan način potpomagati hrvatsku profesionalnu vojsku. Ali možda bi trebalo razmisliti o tome da to bude nešto malo više ljudi. Zato kažem govoreći o iskustvima koje sam vidio na primjer kako to Englezi rade, njihovi umirovljeni časnici nakon odslužene vojne karijere obavezno se nađu u takvim pričuvnim sustavima. Čak ih i koristi država u situaciji kada su preopterećene snage tipa Afganistan skupa i Irak. Onda oni koriste umirovljene časnike da idu u misije negdje diljem svijeta. Ja predlažem da na taj način angažiramo naše umirovljene časnike koji su kvalitetni, dobri i stručni i mislim da mogu puno pomoći Hrvatskoj vojsci. možda povećati te dragovoljne snage zato što imamo puno problema sada sa kažem održavanjem vojarni, imamo profesionalne vojnike, ako ih možda ima negdje sve skupa 2 tisuće i nešto u gardijskim brigadama, oni ne mogu sve stići. Oni služe za čišćenje, za obuku, za straže, za ratne zadaće i mislim da bi možda sa ovim ljudima rasteretili bar nešto te ljude koji su nam najbitniji, najodlučniji, a najmanju plaću imaju u samom sustavu. I također možda kao zadnja stvar, vidim da vrijeme ističe, da bi trebalo možda razmotriti da polako razmišljamo o samoj reformi Ministarstva obrane jer ne znam kad se to zadnji put radilo. Možda smanjiti nešto ljudi, ne znam ni ja, i vidjeti nekakav ustroj koji će biti možda operativniji, brži i koji će zadovoljavati ove sve reforme koje je prošla Hrvatska vojska do sada. Evo na kraju, naravno da ćemo poduprijeti izvješće i eto, zahvaljujem na pažnji. Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Berislav Rončević. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Pred nama se nalazi Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske koje se sukladno Zakonu o obrani od 2004. godine podnosi na raspravu Hrvatskom saboru. Analizirajući izvješća iz godine u godinu razvidno je da Vlada Republike Hrvatske i ovim izvješćem Hrvatskom saboru i hrvatskoj javnosti pruža jasnu sliku o svim najvažnijim procesima koji se odvijaju u obrambenom sustavu te o stanju spremnosti obrambenog sustava i mogućnosti odgovora na suvremene ugroze i izazove s kojima se Republika Hrvatska danas može suočiti. Republika Hrvatska je uspješno provodeći sveobuhvatne reforme dobila u godini koju pokriva ovo izvješće pozivnicu za članstvo na sastanku na vrhu NATO-a u travnju mjesecu 2008. godine, a ove godine primljena je i u Sjevernoatlantski savez, čime je ispunjen jedan od naših strateških vanjskopolitičkih ciljeva. Republika Hrvatska je prepoznata kao vjerodostojan partner, spreman pridonijeti zajedničkim ciljevima saveza i postigla je značajne rezultate u provedbi obrambenih reformi, približavanju standardima saveza te razvoju obrambenih sposobnosti. To predstavlja svakako priznanje za Republiku Hrvatsku, za sve uložene napore u transformaciji obrambenog sustava koji udovoljava kriterijima zahtijevane učinkovitosti i interoperabilnosti u ostvarivanju misija i zadaća. Obrambena politika razvija se i provodi u okvirima zadanim Strategijom nacionalne sigurnosti, Strategijom obrane i programom Vlade Republike Hrvatske. Ciljevi i prioriteti obrambene politike proizlaze iz strategijskih opredjeljenja i dugoročnih razvojnih projekcija postavljenih strateškim pregledom obrane, dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga koje je usvojio ovaj Visoki dom i provedbenim planovima, a njihova operacionalizacija odvija se u skladu sa mogućnostima mogućnostima i stanjem u obrambenom sustavu. Obuka je usmjerena na dosezanju interoperabilnosti s NATO-om te dostizanje i održavanje spremnosti pojedinaca i postrojbi. Snage su obučene za razmještanje i transfer kopnom, zrakom i morskim putem kroz integriranu gransku obuku. U okviru procesa planiranja i raščlambe PARP Republika Hrvatska je nastavila s procesom implementacije partnerskih ciljeva. Pri tom je naglasak na opremanju i obuci postrojbi deklariranih za sudjelovanje u NATO vođenim operacijama na implementaciji partnerskih ciljeva vezanih uz učenje stranih jezika te na obuci osoblja za sudjelovanje u multinacionalnim zapovjedništvima. Republika Hrvatska je kao partnerska zemlja svoj posljednji PARP ciklus dovršila u siječnju mjesecu 2008. godine te je kao pozvana država započela sa procesom integriranja u NATO-ov sustav obrambenog planiranja. Potpisivanjem pristupnog protokola 2008. godine, partnerski ciljevi postali su prijelazni ciljevi snaga koje su prijemom Republike Hrvatske u NATO postali ciljevi snaga. To podupire hrvatsku namjeru da dostigne NATO ciljeve raspoloživosti, 40% kopnenih snaga rasporedivo, a 8% kopnenih snaga podrživo u NATO vođenim operacijama. Hrvatska je danas vrlo blizu tim zadanim ciljevima. Republika Hrvatska je nastavila s jačanjem napora u pružanju potpore, angažmanu međunarodne zajednice u uspostavi sigurnosti i stabilnosti te izgradnji i obnovi Afganistana, opraciji ISAF koja je i danas najsloženija operacija u kojoj sudjeluju pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske, a koja se provodi pod mandatom UN-a i pod vodstvom NATO-a. Naše sudjelovanje u ISAF-u dugoročno je opredjeljenje koje pokazuje da Republika Hrvatska dijeli vrijednosti i prioritete NATO-a i da je voljna i spremna preuzeti svoj dio tereta i odgovornosti u izgradnji sigurnijeg okružja sukladno svojim mogućnostima i vojnim sposobnostima. Iz izvješća se vidi da je povećan naš doprinos UN-ovim mirovnim operacijama od 2008. godine Republika Hrvatska po prvi put sudjeluje u mirovnim operacijama UN-a s vojnom postrojbom, satnijom u operaciji UNDOF na Golanskoj visoravni. Jedno novo iskustvo, jedan novi izazov za hrvatske Oružane snage. Republika Hrvatske je prvi put uključena i u vojnu operaciju Europske unije u Republici Čadu. Određenje za sudjelovanje u NATO-ovoj operaciji KAFOR koja je pod mandatom UN-a, Republika Hrvatska daje i aktivni doprinos u izgradnji institucija na Kosovu te sigurnosti i stabilnosti u regiji, dok je sudjelovanje u NATO-ovoj operaciji Activ Endeavour daje doprinos u borbi protiv terorizma u područje Sredozemlja i ostvarenju sigurne plovidbe. Sudjelovanjem u NATO PFP vojnim vježbama u zemlji i inozemstvu, naše Oružane snage imale su i imaju važnu ulogu u osposobljavanju pripadnika i postrojbi Oružanih snaga za provedbu misije i zadaća uz sudjelovanju u mirovnim operacijama i provedbi aktivnosti u potpori civilnim institucijama kao što su protupožarna sezona, prijevoz životno ugroženih osoba, u potragama i spašavanjima, spašavanju na moru i sličnim nevojnim zadaćama. Angažiranje protupožarnih zrakoplova u potpori protupožarne sezone, raste iz godine u godinu, a u 2008. godini ono je povećano zahvaljujući opremanju s novih 5 protupožarnih zrakoplova tipa Air traktor. Proces preustroja Oružanih snaga je kontinuiran proces, a tijekom 2008. godine implementirana je nova struktura Glavnog stožera i pristožernih postrojbi. U Hrvatskoj kopnenoj vojsci izvršen je preustroj gardijskih brigada, Hrvatska ratna mornarica nastavila je ustrojavanje Obalne straže, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana, izvršilo je prelazak na funkcioniranje sustava sa 2 zrakoplovne baze. Pred dovršetkom je proces izdvajanja Zrakoplovno-tehničkog zavoda i njegovo organiziranje kao trgovačkog društva u vlasništvu Republike Hrvatske sa svim prednostima koje će ta promjena donijeti. Pored provedenog preustroja, nastavljene su promjene u cilju smanjenja brojčane veličine osoblja u Oružanim snagama. Politika upravljanja osobljem temelji se na pribavljanju osoblja, profesionalnom razvoju, profesionalnoj potpori te tranziciji i izdvajanju osoblja. Glavni razvojni ciljevi u području upravljanja ljudskim resursima su uspostava jedinstvenog sustava upravljanja osobljem, dostizanje potpune profesionalizacije osoblja, a tu ističem profesionalizacija nije samo primanje plaće, ciljane brojčane veličine i strukture. Ciljana brojčana veličina djelatnog sastava i 16 tisuća djelatnih vojnih osoba i tisuću 600 državnih službenika i namještenika, kako je to dugoročno zacrtano u dugoročnom planu Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ukupno brojno stanje djelatnog sastava na dan 31. prosinca 2008. godine bilo je 21 tisuća 522 osobe od toga 3 tisuće 420 žena ili oko 16%. I ovu prigodu iskoristiti ću pohvaliti vrlo profesionalan i kvalitetan rad žena u sastavu Hrvatskih oružanih snaga koji je danas obnašaju sve više i sve složenije zapovjedne dužnosti. U svakom slučaju sa tim trendom treba nastaviti i tome treba dati snažnu potporu. Program pribavljanja osoblja kao stalni proces privlačenja, odabira i prijema kojim se osigurava popuna oružanim snagama, najboljim kandidatima provodi se u skladu sa dugoročnim planovima i potrebama obrambenog sustava. Rezultati ispitivanja pokazali su kako za zapošljavanje u vojsci najveće zanimanje je i dalje za djelatnu službu, te za dragovoljno ročno služenje, od kako su zakonske promjene dale i tu mogućnost. Profesionalnim razvojem vojni sustav omogućuje pojedincu dostizanje, održavanje i razvoj sposobnosti, znanja i vještina potrebnih za uspješno obnašanje dodijeljenih dužnosti provodeći to rastućom i slijednom vojnom i funkcionalnom izobrazbom, dodjelom raznovrsnih dužnosti, samorazvojem, te napredovanjem u službi i planskim promicanjem u činu. Projekt "Kadet" kao model civilnog vojnog školovanja kojim se školuju kandidati za časnike za potrebe borbenih rodova i rodova, borbene potpore svih triju grana predstavlja primarni oblik školovanja, stipendiranja ne razumije./ ... bez obzira na kritike koji mu neki upućuju kao skupom i neracionalnom obliku pribavljanja osoblja, on se pokazao kao dugoročno najtrajnije rješenje. Izobrazba osoblja u sustavu vojne izobrazbe provodi se u granskim školama za potrebe rodova i službi grana, a u Hrvatskom vojnom učilištu za potrebe združene razine zapovijedanja. Svrha profesionalne potpore je podizanje ukupne kvalitete življenja pojedinca koja izravno utječe na uspješno pribavljanje i zadržavanje kvalitetnog osoblja, te potiče profesionalni razvoj svih kategorija osoblja. Nastavljeno je plansko izdvajanje osoblja koji stječe uvjete za umirovljenje, vojnog osoblja čija zdravstvena sposobnost ne zadovoljava kriterije djelatne voje službe, te osoblja neodgovarajuće stručne spreme. Izdvajanje osoblja praćeno je odgovarajućim aktivnostima u sklopu programa tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja, taj program spektra koji je obuhvaćao programe potpore. Ovdje bih posebno naglasio da Vlada Republike Hrvatske u ovom izvještajnom razdoblju i u izvješću u dijelu koji se odnosi na ljudske resurse dala detaljan prikaz podataka s udjelom žena i muškaraca u pojedinim aktivnosti i skupinama čime se na transparentan način pokazuje njihov ravnopravan tretman i status. Nastavljen je smjer razvoja logističkih sustava Oružanih snaga prema racionalizaciji i okrupnjavanju logističkih kapacitete. Daljnjim smanjivanjem ukupnog broja vojnih objekata na uporabi planskom modernizacijom, te racionalizacijom korištenja poboljšani su uvjeti rada postrojbi. I u 2008. godini nastavljeni su procesi opremanja i modernizacije, nabavljene svu dvije raketne topovnjače klase Helsinki u sastavu Oružanih snaga uvedeni su i avioni za početnu obuku pilota,

FPS 117. Posljednjih godina značajno je bilo ulaganje u opremanje i modernizaciju Oružanih snaga, a tijekom 2008. godine nastavljen je proces opremanja i modernizacije. Spomenut ću samo neke projekte. Nabava borbenog oklopnog pješaštva, razvoj domaće jurišne puške, nabava nebojnih motornih vozila. Financiranje obrambenog sustava slijedilo je parametre postavljene dugoročnim planom razvoja Hrvatskih oružanih snaga koji su usklađeni s realnom stopom rasta bruto domaćeg proizvoda i okvirom raspodjele državnog proračuna. Obrambeni proračun izgrađen je u skladu s ciljevima iz dugoročnog plana razvoja, projekcijama okretanju brojnog stanja oružanih snaga, sudjelovanju pripadnika u međunarodnim mirovnim operacijama, međunarodnim obavezama, planovima obuke i izobrazbe te opremanja i modernizacije naših Oružanih snaga. Iščitavajući izvješće vidimo da Vlada Republike Hrvatske kao ključne smjerove razvoja obrambenog sustava u idućem razdoblju temelji na planskim i konceptualnim dokumentima obrambene politike, te da su smjerovi razvoja prema funkcionalnim područjima obrambenog sustava reorganizacija i dovršetak preustroja čime će se unaprijediti upravljačke i poslovne mogućnosti nužne za djelovanje u uvjetima punopravnog članstva u NATO-u. Daljnje poboljšanje obrambenog upravljačkog procesa uvođenjem sustava nove regulacije planiranje, poboljšanjem planiranja, te postizanje veće efikasnosti uporabe resursa. Ključni napori u području međunarodne obrambene suradnje bit će usmjereni u uspješnom funkcioniranju Republike Hrvatske u euroatlantskim, sigurnosnim i obrambenim integracijama kako pod okriljem NATO-a tako i Nastavit će se projekti opremanja borbenim oklopnim vozilima, obalnim i izvanobalnim ophodnim brodovima, te stvaranje preduvjeta za pokretanje projekta opremanja borbenim zrakoplovom. U uvjetima financijskih restrikcija pažljivo će se obavljati prioritizacija svih razvojnih ciljeva, te će se prednost davati razvojnim projektima koji najizravnije doprinose postizanju obrambenih sposobnosti i sigurnosti pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Kao što je to bilo i dosadašnjih godina, ovim izvješćem Vlada Republike Hrvatske nas izvješćuje i o stanju obrambenih priprema. Državna tijela u skladu sa svojom nadležnošću kontinuirano prate provedbu obrambenih priprema u pravnim osobama, nositelja obrambenih priprema iz djelokruga rada, provode edukaciju u nadzor, te pružaju odgovarajuću stručnu pomoć. Tijekom 2008. godine djelatnici Ministarstva obrane su pružali stručnu pomoć nadležnim osobama središnjih državnih tijela i pravnih osoba nositelja obrambenih priprema, sukladno njihovim zahtjevima i potrebama. Izrađuje se koncept uspostavljanja sustava upravljanja u izvanrednim situacijama i krizama kojim će se dati smjer razvoja ovog područja kao i smjer daljnjeg razvoja i područja obrambenih priprema. potpredsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Spremnog obrambenog sustava Republike Hrvatske, provođenje kadrovske politike i ukupno stanje u Hrvatski oružanim snagama, pokazuje da Republika Hrvatska ima i dalje razvija obrambeni sustav primjeren potrebama, razini ugorza i izazovima s kojima se suočava. Obrambeni sustav se uspješno usklađuje s najboljom praksom obrambenih sustava razvijenih zemalja s kojima ostvaruje opsežnu suradnju u planiranju i provedbi operacija, te ostvarivanju misija i zadaća. Sposobnosti su potrebne za izvršavanje misija i zadaća u sklopu NATO saveza, ali su sposobnosti namijenjeni i vlastitim nacionalnim obrambenim i sigurnosnim potrebama te pri tome nije zanemarena ni misija i zadaća pružanja pomoći civilnim institucijama kao što je jačanje jačanje protupožarnih kapaciteta, sudjelovanje u aktivnosti .../Govornik se ne razumije./... spašavanja itd. Zaključno, ističem da su ukupni napori u provedbi reformi obrambenog sustava usmjereni na stvaranje relativno malih ali suvremeno opremljenih i spremnih oružanih snaga koje će uspješno izvršavati misije i zadaće. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovo izvješće. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite.

za 2008. godinu. I uvodno mogu reći da Hrvatska narodna stranka će podržati ovo izvješće. Međutim, kroz raspravu želim želim potencirati nekoliko područja za koja smatramo da u okviru ministarstva nisu dobro odrađena područja koja u okviru ministarstva su još uvijek ostala otvorena i područja koja definitivno remete ili narušavaju ili ne daju mogućnost a da bismo mogli reći da smo na tom prostoru napravili ono što je naša obveza i ono ono je na koncu konca obveza Vlade Republike Hrvatske prije svega u smislu odgovornosti i prema proračunskim novcima i prema budućnosti ove države. Samo izvješće je korektno napisano, klasično izvješće sa čitavim nizom podataka, posebno onih podataka koji stoje sa još dodatnom težinom pojačano da bi snažnije djelovali i normalno u onom dijelu gdje ne postoji realna mogućnost da bi se reklo dobro smo to odradili, taj dio hvali ili je bolje rečeno uljepša. U svakom slučaju i čitavo ovo izvješće i sad prilikom ove rasprave koristim priliku da čestitam svima prije svega zaposlenima u okviru tog ministarstva i zbog dobro odrađenog procesa pridruživanju NATO paktu, ali ponavljam prije svega zaposlenima i svim ostalim uspjesima koji su evidentni. No međutim, u uvodnom dijelu izvješća govori se o poboljšanju strukture osoblja. Međutim, čitajući ovo izvješće teško je, stvarno je vrlo teško naći potvrdu te konstatacije jer činjenica je da je plan izdvajanja osoblja 2008. godine ostvaren sa 80%. Isto tako je činjenica da je u dosadašnjim prethodnim godinama taj isti plan bio u podbačaju. I posljedica je danas da još uvijek imamo preko 5 tisuća djelatnika više od ciljanog. I kad grubo izračunamo, prema grubom izračunu taj višak zaposlenih u Ministarstvu obrane godišnje otprilike se kreće oko pola milijarde kuna. To su vrlo značajna sredstva, sredstva koja su izuzetno potrebna u smislu modernizacije i u smislu opremanja a iz izvješća se iščitava da i u modernizaciji i u opremanju da smo u podbačaju. Činjenica je da smo i nedavno raspravljali o zakonu kojim se ukida gornja granica promaknuća u dočasnike i časnike pripadnike oružanih snaga i djelatnike Ministarstva obrane i činjenica je da imamo konačni rezultat a to je povećanje dobi časnika i dočasnika i u tim uvjetima teško je govoriti o poboljšanju strukture osoblja, vrlo teško. Na tragu dobre kadrovske politike nije ni podbačaj promicanje nižih časnika ali nije ni potpuno ostvarenje plana promicanje viših. I konačni učinak u 2008. godini više promaknuti viših nego nižih časnika što dodatno deformira ionako lošu piramidu časnika. Drugo, nešto je kolega Kotromanović spomenuo. Prenamjena vojnih objekata. Činjenica je i evidentno je i svima nam jasno da prenamjena vojnih objekata ide izuzetno sporo, često puta neučinkovito, da neki od tih postupaka traju i više od desetak godina i u čitavoj toj priči imamo dvostruku štetu. Prvo, Ministarstvo obrane se opterećuje upravljanjem i čuvanjem objekata koji realno Ministarstvu obrane nisu potrebni, s druge strane onim institucijama, lokalnim zajednicama na koncu konca i tržištu ne daje mogućnost da te objekte iskoriste bilo u obrazovne svrhe, bilo u neke druge a vrlo važno i gospodarski. Kolega Kotromanović je spomenuo Sinj. Ja želim isto naglasiti problem Kupara, izuzetno veliki vojni hotelski kompleks, izuzetno veliki potencijal. Za taj potencijal već je bila i definirana cijena i stvarno ne vidim razloga zašto i zbog čega ona cijena koja je bila definirana za poznatog kupca da se ne pretvori u koncesiju i na međunarodnom natječaju za nepoznatog kupca. Stvarno ne vidim razloga. Primjer meni u susjedstvu grad Ivanec. Već osam godina pokušava dobiti jedan objekat kojega bi priveo svrsi, ima plan, ima i financijsku konstrukciju kako i na koji način urediti taj objekat. Objekat je potpuno napušten, već osam godina grad Ivanec ne može doći u mogućnost da počne upravljati tim objektom. I čitav niz, sigurno da svatko od nas ovdje u Hrvatskom saboru ima jedan takav primjer iz svog mjesta, iz svog kraja u kojem živi. I treće izuzetno važno. Naš dugoročni dokument je dugoročni plan razvoja oružanih snaga i činjenica je da se taj dugoročni plan ne realizira i ne odvija, realizacija se ne odvija potrebnom dinamikom. Ukupna vrijednost mu je 12 milijardi za razdoblje od 2006. do 2015. Običnom matematikom to je negdje oko milijardu i 200 godišnje a činjenica da je taj plan, da sad ne spominjem 2006. i 2007. a bili a bili su u podbačaju. Činjenica da 2008. godine on realiziran sa 890 milijuna kuna, uračunajući unutra i helikoptere iz ruskog kliničkog duga a činjenica da u 2009. kroz kroz rebalans to smanjeno za 500 milijuna. I sve ovo skupa znači da u prve četiri godine dugoročni plan razvoja Oružanih snaga da će biti, gledajući financijski, da će biti realiziran na razini ispod 50%. I sasvim sigurno desit će se da u godinama koje su pred nama ta razlika, da će se ta razlika trebati nadoknaditi, nadoknaditi će se na način da se ili smanji mogućnost ili potencijal ostalim resorima, ostalim ministarstvima ili da se poveća što je vrlo vjerojatno deficit državnog proračuna, ali u svakom slučaju i u ovom segmentu vrući prebacujemo na budućnost. Mi u Klubu Hrvatske Narodne Stranke podržati ćemo ovo izvješće ali istovremeno očekujemo od Ministarstva obrane u vremenu pred nama i od Vlade Republike Hrvatske da bar u segmentu vojnih objekata, da bar u segmentu poboljšanja strukture osoblja odradi svoj dio posla, odradi svoju obvezu. I nadam se, stvarno se nadam da u vremenima koja su pred nama, u bilo kojoj nabavci koja će biti, nećemo biti u prilici da saborsko povjerenstvo mora donositi svoj pravolijek kao što je to bilo u prilici nabavke kamiona nego da će institucija ove države odraditi svoj dio posla pa makar je li to točno, nije to točno, ali nema nikakvih razloga da i ne posumnjamo u tu činjenicu a to je da i ravnatelj policije mora …/Govornik se ne razumije./… svoje mjesto samo zato jer je dirnuo u jedno područje koje je za neke osjetljivo. Hvala lijepo. Hvala. Klub HSS-a. Pardon, ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Berislav Rončević. Ispravljam dva netočna navoda gospodina Koračevića. Dugoročni plan razvoja se ostvaruje, dugoročni plan razvoja treba pročitati od prve do zadnje stranice, dugoročni plan razvoja predviđa i alternativne scenarije za situacije da se bruto domaći proizvod neće ostvarivati na način kako je planiran kada je ovaj dokument donošen. A govori o prioritetima, govori o redosljedima u okviru grupa prioriteta. I prema tome, nije točno da se ne ostvaruje. Gospodine Koračević 2007. oporba je na amandmane državnog proračuna a tu je bila uključena i vaša stranka predložila smanjivanje Ministarstvu obrane i to mahom na programu modernizacije i opremanja tada za milijardu i 5 milijuna. Prema tome, nemojte se sada pozivati na dugoročni plan razvoja, budite onda dosljedni pa to …/Govornik se ne razumije./… drugi navod. Nije ovo saborsko povjerenstvo moralo biti osnovan da su svi prihvatili nalaze institucija ne koje se četo pozivaju. KlUb zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Na početku naše rasprave prvo želimo pohvaliti sve naše strukture i pojedince u Republici Hrvatskoj a i šire koji su na bilo koji način doprinijeli da Republika Hrvatska postane članica NATO saveza. Pri tome posebno želimo pohvaliti pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji su u Afganistanu kao i pripadnike Oružanih snaga, policije, te državne službenike koji sudjeluju u drugim mirovnim misijama. Pored njih želimo pohvaliti i sve ostale pripadnike Oružanih snaga policije, vatrogastva, Gorske službe spašavanja, te pripadnike drugih institucija društva ili udruge koje u okviru svoga područja djelovanja profesionalno ili dragovoljno skrbe za obranu, sigurnost i zaštitu Republike Hrvatske, njenih građana a danas i turista. Što reći o izvješću za 2008. godinu? Mišljenja smo da ovo izvješće o kojem raspravljamo kao i ono od prethodnih godina na zadovoljavajući način obuhvaća pojedine važne probleme, izazove i zadaće s kojima se susreće Ministarstvo obrane, a posebno Oružane snage Republike Hrvatske sa upravljačkom i rukovodnom strukturom u cjelini. Kako ovo izvješće ima puno toga što smatramo zadovoljavajućim HSS će ga i podržati. U zaključnom dijelu izvješća stoji sljedeća rečenica: "U svim elementima obrambenog sustava ima prostora za poboljšanje čemu će se težiti u narednom razdoblju.". Stoga Hrvatska seljačka stranka želi ukazati i na neka otvorena pitanja a čije bi zatvaranje po nama moglo biti od pomoći nositelju izrade izvješća za naredno razdoblje. Nismo sigurni da li ono dovoljno na objektivan način obuhvaća i druge dijelove, elemente obrambenog sustava, te poziciju i odnos obrambenog sustava sa drugim dijelovima sustava nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. Npr. jedno jedno od pitanja koje se nameće je i problem podizanja sigurnosne kulture stanovništva u uvjetima profesionalizacije Oružanih snaga Republike Hrvatske i drugih struktura obrane i zaštite. prevladavajući stav znanosti i struke je da proces ukidanja ili napuštanje opće vojne obaveze i uvođenja profesionalizacije u uvjetima pojave širokog spektra nevojnih ugroza znači potrebu razvijanja drugih sada po nama u velikoj u velikoj mjeri zapostavljenih struktura odnosno komponenti obrane i zaštite. I jedno od zapostavljenih područja je sigurnosna zaštitna obrambena kultura i temeljno zaštitno obrambeno obrazovanje stanovništva u najširem smislu. S time u svezi postavlja se pitanje da li se predviđa bilo kakva edukacija šireg stanovništva ili područja zaštite ili obrane, odnosno osobne i uzajamne zaštite ili ona kojom se podiže sigurnosna kultura građana. Na temelju iskustva Domovinskog rata upitno je da li se profesionalna struktura može sama bez potpore stanovništva nositi sa najvišim kategorijama ugroza odnosno rizika kao što su rat, velike nesreće ili katastrofe. Bojim se da sadašnje stanje na tom području može predstavljati problem za cjelovitost i učinkovitost obrambeno zaštitnog sigurnosnog sustava pa mislim da ga je potrebno ozbiljno razmotriti i poduzeti odgovarajuće mjere kako u području zakonske regulative ali također i u praksi. Što je do sada Ministarstvo obrane Republike Hrvatske učinilo po pitanju vrednovanja intelektualnog potencijala Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Oružanih snaga Republike Hrvatske i njegovog pretvaranja u intelektualni kapital kojim će se moći parirati i najsloženijim zadaćama nakon ulaska Republike Hrvatske u NATO savez? Konkretno kojim mjerama i postupcima i aktivnostima Ministarstvo obrane misli zaposliti stručnjake s većim intelektualnim kapitalom? Povećati intelektualni kapital postojećih stručnjaka, zadržati postojeće stručnjake duže u službi, povećati obrazovne standarde te držati udio rasta i obnavljanja intelektualnog kapitala pod nadzorom pri smanjenju osoblja. Zašto to ističem? Nakon ulaska Republike Hrvatske u NATO pred čelnicima MORH-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske svakodnevno će se pojavljivati vrlo složene zadaće. Za ispunjavanje tih NATO zadaća trebat će angažirati najkvalitetnije ljudske potencijale s kojima raspolaže obrambeni sustav Republike Hrvatske. Činjenica je da obrambeni sustav Republike Hrvatske raspolaže skromnim ljudskim resursima i potencijalima. Do nas dolaze informacije da se na listama za otpuštanje, kao neperspektivni nalaze čak i magistri i doktori znanosti te da je opus radova postojećeg znanstvenog i stručnog kadra vrlo skroman. Konkretno pitanje je li osigurano da će svi u koje se danas ulaže novac, poslijediplomski i doktorski studiji, završiti započete oblike i razine obrazovanja, te da li će po završetku biti adekvatno rangirani i vrednovani? Jesu li sva nadležna tijela spremna za nošenje s mogućim problemom, reakcijom na prvi slučaj ranjavanja ili pogibije naših pripadnika u mirovnim misijama na postupak na terenu u okviru misije, na postupak u zemlji odnosno obavijest državnih čelnika obitelji teško ranjenog ili poginulog, usklađivanje aktivnosti međunarodnim partnerima uključenim u zajedničke aktivnosti i dr. Što se poduzima u području osposobljavanja državnih službenika i namještenika, te pripadnika civilne zaštite za sudjelovanje u međunarodnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu? Podsjetit ću na neka naša pitanja koja smo istakli u ranijim raspravama mi iz kluba HSS-a pa ću tako ih ponovo ponoviti. Može li sustav zaštite, spašavanja i pod kojim uvjetima biti učinkovitiji? Može li i pod kojim uvjetima sigurnost ljudi i materijalnih dobara u Republici Hrvatskoj biti veća? Držimo da može i mora ukoliko se stvori kompetentni sustav s jasnom razdiobom područja odgovornosti svih subjekata institucija. Prijedlozi Hrvatske seljačke stranke za unapređenje sustava zaštite i spašavanja idu u smjeru dosljedne provedbe uvaženih međunarodnih iskustava i standarda sustava zaštite i spašavanja. Taj sustav može biti učinkovit samo onda kada prepozna i predvidi moguće ugroze i situacije, kada prepozna i pripremi resurse i druge sposobnosti za te ugroze i situacije, kada definira njihove odgovornosti i ovlasti i zajedničke postupke, kada kvalitetnije osposobi i opremi namjenski ustrojene snage za zaštitu i spašavanje i kada poveća lokalnu i područnu odnosno regionalnu spremnost na reakcije u slučaju prirodnih nepogoda i civilizacijskih katastrofa. Konkretno, u segmentu neposredne zaštite i spašavanja kao operativna snaga predlažemo ubrzati izradu standardnih operativnih postupaka za sve situacije uvezati i sve subjekte, jasno prepoznati Hrvatsku gorsku službu spašavanja i druge službe kao samostalni element sustava zaštite i spašavanja. U dijelu izvješća koje se odnosi na inspekcijski nadzor obrambenih priprema u točki 8. iznijeta je činjenica da stanje na tom području na razini županija i Grada Zagreba u cjelini promatrano nije na potrebnoj razini. S tim u vezi zanima nas je li podnijeta koja prekršajna i druga prijava protiv odgovornih osoba. Kada govorimo o području obrambenih priprema i radu Inspektorata obrane željeli bismo u idućem izvješću dobiti više informacija o stanju na razini pojedinih nositelja obrambenih priprema, Vlade, središnjih tijela državne uprave, županija, Grada Zagreba, pravnih osoba koje su posebno važne za obranu i pravnih osoba koje su dobile zadaću poradi ostvarivanja nekog obrambenog interesa od središnjeg tijela državne uprave ili županije, odnosno Grada Zagreba. Zadnje otvoreno pitanje se odnosi na strukturu samog izvješća. Mišljenja smo da se u strukturi čine određeni pozitivni pomaci, ali još uvijek nedovoljno u dijelu koji se odnosi na civilni dio obrambenog sustava. Zašto to kažem? Zato što u dodatku izvješća ne vidimo niti jedan prilog vezan uz obrambene pripreme iz djelokruga nositelja obrambenih priprema, znači središnjih tijela državne uprave, županija i pravnih osoba te rada Inspektorata obrane po tom pitanju. Vjerujemo da bi se kroz pojedine priloge moglo pomoći saborskim zastupnicima da dobiju kvalitetniju sliku o stanju na tom području, ne samo o pripremama vezanim za ratno stanje, nego i druge vrste nevojnih ugroza. Obrambeno-sigurnosna zaštita, zaštitna funkcija mora biti djelotvorna. Mora ostvariti temeljni cilj, postići odgovarajući odnosno što viši stupanj sigurnosti. Ona mora na pravi način odgovoriti suvremenim ugroženostima i opasnostima, iskorjenjivati ih, onemogućavati, sprečavati njihovo štetno djelovanje. Ljudi i njihove zajednice moraju za to biti osposobljeni, pripremljeni i organizirani i to na razini koja im omogućuje učinkovito sigurnosno djelovanje. Obrana, sigurnost i zaštita ključan je preduvjet demokratskog, ali i gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Slijedom svega iznijetog, mi u klubu HSS-a podržat ćemo ovo izvješće. Hvala vam lijepo. Hvala. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Pa evo, Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenja kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske za 2008. godinu, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema Republike Hrvatske za 2008. godinu jasno i transparentno prikazuje kakvo je stanje obrambenog sustava Republike Hrvatske. Pa isto tako kao što Republika Hrvatska ima, ali i razvija obrambeni sustav primjeren potrebama, razini ugroza, izazovima s kojima se suočava, zasigurno možemo iščitati sve bitne detalje koji su vezani uz 2008. godini i možemo reći da obrambeni sustav se uspješno usklađuje s najboljom praksom suvremenih obrambenih sustava razvijenih zemalja s kojima ostvaruje opsežnu suradnju u planiranju provedbi operacija te ostvarivanju dodijeljenih misija i zadaća. Snage koje su izravno angažirane u misijama dovedene su na razinu sposobnosti i interoperabilnosti koje afirmiraju Republiku Hrvatsku kao vjerodostojnu saveznicu kao vjerodostojnu saveznicu koja zasigurno u svakom segmentu svoga djelovanja pokazuje izuzetan napredak u razvoju obrambenog sustava i moglo bi se reći da racionalnim financijskim sredstvima postiže izuzetno dobre efekte u opremanju, u obuci, u usavršavanju, u popuni mladim i školovanim kadrovima, te iz svih tih zaključaka možemo reći da da zasigurno kroz ovo izvješće možemo vidjeti koja su sve glavna postignuća bila u 2008. godini i ona zasigurno govore o tome da su Hrvatske oružane snage kao i obrambene pripreme ali i kadrovska politika u ukupnom sastavu smanjenje Oružanih snaga, a efikasnost i operabilnost zasigurno su prije svega bitne značajke ovoga izvješća iz 2008. godine. Da je svemu tome tako zasigurno je i ono što se dogodilo, a dogodilo se da je pozivnica Republici Hrvatskoj za ulazak u Sjevernoatlantski savez zasigurno bila potvrda ukupnog truda, rada kroz sve protekle godine. Ali zasigurno u konačnici i ova 2008. je bila značajna godina za Oružane snage Republike Hrvatske kao i za obrambeni sustav. ne razumije./… svih oblika međunarodne vojne suradnje, posebno sudjelovanjem u međunarodnim mirovnim operacijama omogućuje se prijenos iskustava i znanja neophodnih u ostvarivanju organizacijskoga napretka i dostizanja odgovarajućih razina interoperatibilnosti sa snagama NATO-a. Zasigurno u to je uloženo mnogo truda i rada svih naših čimbenika u Ministarstvu obrane kao i u Glavnom stožeru, svih časnika i dočasnika u Oružanim snagama Republike Hrvatske kao i svim onim koji su kao vanjski suradnici radili zajedno sa našim ljudima našim ljudima u ustroju i operabilnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske. Vanjske ugroze zapravo po svim sigurnosnim procjenama i nisu takve kao što su to bile nekada. Nisu više istog intenziteta ili značaja kao što su bile, nego su one drukčijih naravi i karaktera s kojima se mora cjelokupni sustav Republike Hrvatske, ali također i obrambene snage preusmjeriti na drukčiji način obrane od globalnog terorizma ili globalnih izazova koji su na našim prostorima ili u susjednom okruženju. Od direktnoga ratovanja više na ovim prostorima i nema nekakvih ugroza ili opasnosti. Želimo naglasiti da je prihvaćajući hrvatske stavove i argumente članice NATO-a su od 9. srpnja potpisale tzv. pristupne protokole prihvaćajući Republiku Hrvatsku kao de facto članicu. Od toga trenutka Republika Hrvatska sudjeluje u radu gotovo svih tijela NATO-a ali bez prava participiranja u donošenju odluka da bi postala punopravna članica. To su sve bili elementi koji su, stvoreni su svi preduvjeti za uspostavljanje dragovoljnog služenja vojnog roka čime se nastavlja proces dostizanja potpune dragovoljnosti sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske. Prva skupina dragovoljnih ročnika koja se sastoji od 220 kandidata i 30 kandidatkinja završila je temeljnu specijalističku obuku. Obuka ročnika temeljena je i specijalistička na dragovoljnom služenju vojnog roka. Traje ukupno 14 tjedana. Iz godine u godinu sve više pripadnika i postrojbi sudjeluje u međunarodnim mirovnim misijama a Oružane snage Republike Hrvatske ostvaruju napredak u dostizanju kompatibilnosti i intelektualne operatibilnosti sa Oružanim snagama zemalja članica NATO saveza. Upućivanje satnije u misije na Golanskoj visoravni u lipnju 2008. godine Oružane snage Republike Hrvatske se po prvi puta uključuju u jednu mirovnu misiju UN-ovih snaga sa vojnim postrojbama UN-a. Republika Hrvatska je uključena i u operacije Europske unije u Republici Čadu i Srednjoafričkoj Republici kao najvažnije postignuće u području opremanja i modernizacije možemo izdvojiti opremanje Oružanih snaga transportnim helikopterima, školskim i protupožarnim avionima, uspostavu radarskog sustava za nadzor zračnog prostora sa RPS 117 isporuku prvih borbenih oklopnih vozila …/Govornik se ne razumije./… osam puta osam, te dvije raketne topovnjače klase Helsinky iz Finske. Zasigurno su sve ovo nova modernizacija i inačice koje su usklađene sa potrebama Oružanih snaga za brzo i efektivno djelovanje. Nabavljeno je i pješačko naoružanje za potrebu postrojbe u međunarodnim mirovnim operacijama, inženjerski strojevi i oprema, te NKB oprema za individualnu i kolektivnu zaštitu. Tijekom 2008. godine pružena je obimna potpora civilnim strukturama davanjem, kod davanja počasti hrvatskim braniteljima, protu požarna sezona, zaštita od poplava, inženjerski radovi i ostalo. Obimom i uspješnošću civilno vojne suradnje obrambeni sustav ostvaruje i potvrđuje svoju društvenu ulogu i status. Provedena je akreditacija Instituta za istraživanje i razvoj obrambenih sustava kao znanstveno ustanovljen čime je obrambeni sustav dobio ustrojenu ustrojenu cjelinu koja se bavi obavljanjem znanstvene djelatnosti u području društvene znanosti, znanstveno polje, sigurnosne i obrambene znanosti. Sve u svemu možemo reći da ovo izvješće koje zasigurno govori o svim detaljima, a naročito dostignućima 2008. koja sam sada pročitao možemo biti zadovoljni, možemo zaželjeti puno uspjeha i što manje nesreća ili gubitaka u našim Oružanim snagama, što manje onih koji će stradati u misijama. I zasigurno želimo da i dalje budu perjanica koja će na planu međunarodne suradnje zasigurno postizati još veće i bolje rezultate. Mogu samo reći da možemo izuzetno biti zado9voljni sa ovim sveobuhvatnim izvješćem koje govori o dobrom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske. Hvala vam lijepa. Hvala. U 11,44 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Idući prijavljeni je jedan zastupnik, gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite.

imate pravo. Da, da./… Dakle, ovo je prvo Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava kojeg raspravljamo u Hrvatskom saboru od kad je Hrvatska punopravna članica NATO-a. Što se tiče spremnosti Hrvatske vojske u odnosu na neke druge zemlje koje su članice NATO-a mogu odgovorno reći da je ona mogla i davno prije postati članica NATO saveza i da su bili bitni politički čimbenici koji su nas pratili u stvari do samog zadnjeg dana prije prijema u NATO, odnosno onaj poznati slučaj slovenske ratifikacije. Dakle, izvješće je danas ne samo za hrvatsku javnost, nego i za naše saveznike kojima smo zajedno u asocijaciji NATO. Hrvatski sabor donio je prije nekoliko godina dugoročni plan razvoja. Nakon trećine proteklog vremena na koji se odnosi taj plan razvoja vidljivo je da se određene stvari ostvaruju prema planu razvoja, ali su vidljiva i određena odstupanja. Gospodin Rončević je u ispravku navoda točno rekao dakle da postoje različiti prioriteti. Međutim, događa se da nešto što je prioritet jedan još nije napravljeno, a nešto što je prioritet dva da se već krenulo, primjerice jurišna puška je stavljena u prioritetu dva i planirano od 2011. godine modernizacija tenka M84 od 2012. 2 topovnjače nismo ni mogli naći u kojim su prioritetima, protupožarni zrakoplovi dakle ne bi trebali biti u sastavu Ministarstva obrane. Mislim da bi to trebalo u doglednom razdoblju protupožarnu zaštitu prebaciti u Upravu za zaštitu i spašavanje ili Ministarstvo unutarnjih poslova. Također, upitno je i kakva kakva su rezultate dala rješenja oko Obalne straže? Da li je ovo rješenje dobro ili bi trebalo pronaći neko drugo rješenje? Ulaskom u NATO savez zatvoren je jedan ciklus reformi u obrambenom sustavu koji je počeo 2000. godine ulaskom u Partnerstvo za mir u svibnju 2000. godine. Hrvatska danas treba novu Strategiju nacionalne sigurnosti i treba ostale strateške dokumente. Stoga je ovo jedan simboličan način, ova rasprava o godišnjem izvješću je jedan simboličan način zatvaranja tog kruga. Hrvatska je ostvarila svoju nezavisnost u Domovinskom ratu. Najveći teret tu je iznijela Hrvatska vojska i hrvatski branitelji. Sjećamo se tijekom Domovinskog rata kako su završavali dnevnici Hrvatske televizije sa pozdravom braniteljima ma gdje bili. Ulaskom u NATO, taj izraz ma gdje bili poprima neke svoje veće, neko svoje svjetsko značenje. Naši su danas vojnici u Afganistanu, u Sierra Leoneu, u Čadu i drugim zemljama i tamo na određeni način brane hrvatske interese i na neki na neki način osiguravaju i mir u Republici Hrvatskoj. U svezi s time, dakle evo na ovaj simboličan način završetkom jednog ciklusa, ulaskom Hrvatske vojske u NATO, klub SDP-a podržati će ovogodišnje izvješće i očekujemo da tijekom sljedeće godine raspravimo nove strateške dokumente i ostalo što bi naravno Hrvatsku pozicioniralo u tom smislu kao punopravnu članicu NATO-a. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, državni tajnik u Ministarstvu obrane, Pjer Šimunović. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedavajući, gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Na prvom mjestu bih želio u ime Ministarstva obrane, u ime ministra obrane gospodina Branka Vukelića koji je, da vam čisto kažem, upravo se vraća iz Afganistana iz posjeta našim snagama i operaciji mirovnoj To je razlog zbog kojega nije mogao danas biti s vama, zahvaliti na potpori koju ste izrazili našem izvješću i također zahvaliti na sugestijama, napomenama napomenama i pitanjima koja su izrečena, a o kojima ćemo voditi računa u sastavljanju nailazećih izvješća. Mislim da će nailazeća izvješća u mnogočemu biti različita, biti će naravno izvedenica i nastavak ovoga što ste imali priliku imati pred sobom sada i tijekom proteklih godina, ali činjenica ulaska u NATO će doprinijeti izuzetno mnogo na razini izgleda, strukture i funkcioniranja cijelog oružanog sustava, što će naći svoj odraz i u izvješćima koja će vam biti podastirana. Kažem opet, pitanja i sugestije izrečene tijekom ove rasprave i prethodne rasprave, posebno na matičnom Odboru za obranu i na nailazećim raspravama na Odboru za obranu će biti integrirana u ovo izvješće i uopće u funkcioniranje obrambenog sustava. Jedan značajan dio pitanja o kojima ste govorili i sugestija koje ste isticali će biti razrađen u neposredno nailazećem jednom cijelom nizu novih strateških dokumenata koji će održavati promijenjeno strateško okruženje, promijenjenu promijenjenu stvarnost Republike Hrvatske, a to se na prvom mjestu tiče činjenice da smo članica NATO-a, tako da ono što neposredno slijedi, jedan značajan dio tih dokumenata će dolaziti na raspravu u Hrvatski sabor jest izrada nove Strategije nacionalne sigurnosti kao krovnog dokumenta koji zacrtava naše interese, vrijednosti, interese, ugroze, prijetnje i mehanizme njihovog rješavanja za kojom slijedi Strategije obrane, Vojna strategija, novi strateški pregled obrane i novi dugoročni plan razvoja koji je postojeći tijekom ove rasprave više puta spominjan. Naime, promijenjene naše okolnosti, promijenjene ako hoćete i ekonomske realnosti iziskuju određene prilagodbe, prilagodbe su već napravljene, one se kontinuirano rade, ali i iziskuju jedno jedno jače utemeljenje u strateškim dokumentima, tako da ova cijela sekvenca novih strateških dokumenata neposredno slijedi, počevši od sada, pa ja vjerujem do kraja godine i početkom sljedeće godine, to je taj neki okvir unutar kojega će biti izrađivani novi strateški dokumenti koji će kažem dolaziti i na raspravu u Hrvatski sabor, a odražavat će promjenu situacije u kojoj se nalazimo, definirano na prvom mjestu činjenicom da smo postali članica saveza. A sama ta činjenica mislim da govori dovoljno i o o ljudskim potencijalima i o funkcioniranju onoga dostignućima koja su napravljena i koja će biti napravljena na razini obrambenog sustava. Naime, na prvom mjestu cijela država, ali taj sustav je zaslužio da bude pozvan u najnapredniji pozvan u najnapredniji obrambeni savez, u NATO tako da je cijeli sustav bio naravno pod lupom nacionalnog parlamenta, pod lupom Hrvatskog sabora, ali bio je i pod lupom standarda izuzetno oštrih NATO saveza, tako da mi se osjećamo ponosni na ono što je napravljeno, naravno bez nekog osjećaja da je sve napravljeno i da ništa više ne treba biti rađeno. Velim, tu u kontinuitetu i sa našim kontinuiranim saznanjima kako stvari funkcioniraju u NATO-u, izvješća uopće i funkcioniranje i izvješće o funkcioniranju će izgledati drugačije i naprednije. Što se tiče nekih konkretnih pitanja, gospodine potpredsjedniče ako mogu pola minute. Prenamjena neperspektivnih vojnih objekata jedan je od prioriteta hrvatske Vlade na ovom sektoru i prioriteta Ministarstva obrane i Ministarstvo obrane uistinu nema nikakvog interesa da zadržava neke objekte koje još uvijek ne posjeduje, ali nad kojima ima nadležnost jer oni iscrpljuju značajnu količinu sredstava i ljudskih resursa pri njihovom čuvanju i servisiranju, tako da svi napori će biti uloženi da se što prije u konkretnim slučajevima, kao što je konkretan slučaj vojarne Ivaniš Nelipić u Sinju, što prije u suradnji s lokalnom zajednicom, u suradnji sa ostalim središnjim uredima hrvatske Vlade, što prije prenese i što prije prenamjeni. Također, struktura i raspored snaga u Hrvatskoj će biti dalje razmatrani kroz strateški pregled obrane i kroz dugoročni plan razvoja, tako da evo, stvarno sa zadovoljstvom evidentiramo interes Sinja za održanjem i uspostavom uspostavom jedne značajnije vojarne u Sinju. Naravno, to je predmet dodatnih konzultacija. I ono što još neposredno nailazi, a što je također bilo isticano tijekom ove rasprave. Mi također uviđamo potrebu preustroja i Ministarstva obrane i daljnjeg preustrojavanja Glavnog stožera u svjetlu s iskustvima koja stječemo funkcionirajući u NATO, u svjetlu s našim s našim različitim potrebama i potrebama koje više nisu onakve kakve su bile. Tako da i to je jedan proces koji se razvija i koji će u nailazećem razdoblju neposredno biti proveden. Što se tiče procesa izdvajanja osoblja, ono se provodi sukladno planovima, sukladno našim mogućnostima, ali sa povećanim jednim naglaskom na socijalnu osjetljivost cijelog procesa. Naime, to je odgovornost koju imamo. Osoblje koje se izdvaja, izdvaja se naime definitivno se ne izdvaja ono osoblje koje je u stanju prilagođavati se osobno u smislu stjecanja novih znanja, stjecanja potrebnih vještina, a u kontekstu onoga što nam je potrebno. Tako da definitivno ljudi, odlični ljudi nam vitalno trebaju. Ti ljudi postoje u sustavu, ti ljudi su i osigurali u krajnjem slučaju da uđemo u NATO i da funkcioniramo na ovakav način, na prvom mjestu u Afganistanu. Što se tiče samog proračuna, naravno proračun Ministarstva obrane je smanjen u odnosu na planiran za jedno 10%. Ta činjenica ne bi trebala govoriti ništa loše u smislu da smo mi izgubili neke sposobnosti ili da su zaustavljeni ili usporeni reformski procesi. Naime, niti jedan od bitnih projekata modernizacija nije niti zaustavljen, niti usporen. Jednostavno se radi o jednom procesu unutarnje prilagodbe i štednje na nizu točaka koje nisu prioritetne, a kako bi se zadovoljile prioritetne potrebe u odnosu funkcioniranja nas kao sustava za nacionalnu sigurnost, za potrebe naše nacionalnih sigurnosti, ali također i ispunjavanje savezničkih obveza u NATO. Tako da u kontekstu sadašnjeg procesa ... rebalansa proračuna i također u kontekstu u kontekstu akreditacijskih mjera. Niti jedna od temeljnih funkcija Ministarstva obrane nije narušena. Štoviše one se u onim potrebnim dijelovima prioritetnim i neprestano unapređuju. Evo ja bih se tu zaustavio. Gospodine potpredsjedniče, hvala lijepo. Uvaženi dame i gospodo zastupnici hvala na potpori i pozornosti. Hvala. Zaključujem raspravu.